Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република внесен от Министерския съвет на 4 януари 2010 г. Преди почивката заявка за изказване дадоха народните представители д-р Ваньо Шарков и д-р Лъчезар Иванов. Господин Шарков, имате думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Може би това е една от малкото ратификации, които предизвикват воденето на някакъв дебат. С цялото ми уважение към лявата страна на залата и след годините, през които ви познавам, все пак не очаквах, че ще вкарате класово-партийния подход в борбата срещу туберкулозата. Едва ли смешният плач по миналото изглежда толкова достоверно на фона на това, че в страните от бившия Съветски съюз, както и в Русия, и в Китай е най-високата заболеваемост от туберкулоза, а в същото време в страните от Европейския съюз, в които никога не е съществувал подобен строй, са най-ниските нива на заболеваемост от туберкулоза. Сега вече по същество. През 1993 г., господин Стоилов, Световната здравна организация обяви туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки. Хиляда През 1995 г. Световната здравна организация разработи Стратегия за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата в съкратени срокове. В тази стратегия имаше пет ключови момента: Първо, наличие на политическа воля за борба с туберкулозата, включително стабилно и нарастващо финансиране. Тази политическа воля ние заявяваме тук при ратификацията на това споразумение днес. ратификацията на това споразумение днес. Второ, изграждане на мрежа от лаборатории за качествена диагностика. Трето, осигуряване на достъп до стандартизиран курс на лечение за всички диагностицирани с туберкулоза. Четвърто, обезпечаване на устойчива система за закупуване и снабдяване с лекарства. Пето, въвеждане на система за мониторинг и оценка. Световната банка оценява тази стратегия като една от най-рентабилните интервенции в здравната система, правена някога. Две хиляди и първа година е разработен първият Глобален план за спиране на туберкулозата (2001-2005 г.), при което през лечение са минали 22 милиона души.

С нея се стартира Глобалният план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г. Това е малко история, за да знаете за какво става дума, за да не се говорят глупости от парламентарната трибуна.

изключително амбициозна е целта, която си поставя Министерството на здравеопазването, и специално д-р Върлева с това, което беше разписано – за намаление на 27 на 100 000. Пожелавам ви успех в усвояването на средствата. Повече български граждани, нуждаещи се от лечение, диагностика и медикаменти, да ги получат в рамките на следващите години и да можем да се движим, макар и по-бавно, към средно европейското ниво на заболеваемост от туберкулоза. По отношение на последното, което беше казано тук във връзка с някакви бъдещи промени в Закона за лечебните заведения, по отношение на диспансерите. Искам само да ви кажа, че има информационна справка за пневмофтизиатричната помощ в България, в която се казва, че 72,9% от общия брой пневмофтизиатрични легла – това са за лечение и на туберкулоза, и на други белодробни заболявания, хронични неспецифични заболявания и др., са в специализираните болници за пневмофтизиатрични заболявания, отделения, сектори в многопрофилните болници и клиники, 27 % са в диспансерите. Пневмофтизиатрите, които работят в диспансерите, са 18% от всички, които работят в системата, така че аз съм убеден, че нито Министерството на здравеопазването, нито някой в България някога ще си позволи да не обръща достатъчно внимание на този изключително сериозен проблем. Благодаря Благодаря на д-р Шарков. Реплики? Няма. Господин Лъчезар Иванов иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че в днешния ден трябваше да се обединим около тази ратификация, тъй като това е една от най-добрите програми, които са се реализирали днешния ден се надявам също единодушно да реализираме и да потвърдим желанието за усвояването на парите от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и социално значими заболявания. Изключително бях учуден, след като д-р Желев каза колко е необходима и нужна тази програма. Тук, от трибуната, учудващо защо, вероятно господин Стоилов има нов ресор - „Здравеопазване”, започна да говори с цифри, които той научи и записа, когато беше в Комисията по здравеопазването, и тук искаше да блесне с познания в областта на фтизиатрията и пулмологията. Ще се обърна към него и ще му кажа: господин Стоилов, това, което Вие сте чули, не Ви дава право да коментирате проблеми по здравеопазването и това, че сте политик, не може да правите обобщения. Ще Ви дам един пример, с който преди малко д-р Шарков започна. Що се отнася до фтизиатрията и фтизиатричната помощ, обърнете се и прочетете да видите в кои страни има най-високо количество на заболели от туберкулоза. Системата „Семашко”, която беше въведена от Русия в България, и всички тези проблеми, за които Вие преди малко казахте, че трябва да се върнем назад в здравеопазването, показва само Вашата непросветеност и отново политизирането на темата „Здравеопазване”. Що се отнася до диспансерите. Искам да се обърнете и да прочетете диспансерът като функция в кои държави съществува

Там, където имаме нисък социален статус, там, където имаме намален национален брутен вътрешен продукт, за тези държави е типичен висок процент от туберкулоза. Аз се обръщам към всички присъстващи тук в тази зала единодушно да подкрепим тази добра програма, която, искам да кажа и да подчертая дебело, благодарение на госпожа Тонка Върлева, която воюва и отвоюва за България тези пари, воюва с Глобалния фонд, за да може България да получи средства, за да можем ние да преодолеем проблема с туберкулозата. Тук не беше засегнат проблемът със СПИН. Ами имаше една прекрасна програма, в която бяха обхванати всички онези хора, които никога не биха отишли да се изследват. А хората, които

направиха и станаха възможни да бъдат открити тези нови случаи на СПИН. Така че аз се обръщам към всички да не политизираме повече и да не внасяме елементи от реформата в един законопроект, който ние трябва да утвърдим именно единодушно да покажем желанието си за това да бъдат усвоени парите от Глобалния фонд. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Реплики? Господин Стоилов. аз мисля, че точно роля е на политиците да правят обобщения и да предвиждат резултатите от предприеманите действия. Защото от нас няма никаква нужда, ако ни е постфактум констатираме положителните или отрицателните ефекти от собствените си действия. И мисля, че един голям недостатък на българската политика през последните години е, че тя не е в състояние да погледне по напред, да разчете последователни действия, които да доведат до декларираните цели. цели. Аз няма да отменя своята теза, че предимствата на една система могат да бъдат възприети само тогава, когато тази система е показала по добри резултати от системата, която е заменила или отменила. Това са реалностите. Иначе никой от нас не спори, че здравната система и здравеопазването не могат да бъдат затворени и да бъдат единственият измерител, защото при такива заболявания като туберкулозата не по-малко, дори по-голямо значение имат социалните фактори, които благоприятстват или ограничават развитието на това заболяване. Но тогава ние трябва да направим още един печален извод, че в тези две десетилетия социалната среда в България се влошила, което е довело освен по чисто медицинските причини или начина на организацията на здравната помощ до увеличаване на заболеваемостта именно поради социални фактори - поради завръщането на голяма бедност, поради намаляване на другите социални ангажименти, които са могли да ограничават разпространението на това заболяване. Аз пак казвам, за бедни страни полагането на такива усилия от държавата носи по бързи резултати. В България в началото на 50 години, тоест преди повече от половин век, има заболеваемост между 300-350 на сто хиляди и за да ги сведе тя с повече от десет пъти по ниско, това се дължи и на организацията на дейността в диспансерите. Затова казах да правим връзка, защото ние всички днес ще гласуваме в подкрепа на това споразумение, утре вие предложите чрез промяна в структурите намаляване на източниците на финансиране на диспансерите, отиваме в обратна посока на това, което гласуваме. Това е големият проблем и няма как да не правим тази

Аз благодаря на господин Стоилов, но той иска да се движи напред, когато гледа назад. Обикновено човек се спъва. Вашето желание е да вървите напред и да гледате назад. Винаги това води до едно единствено нещо, тоест човек се спъва както в перспектива … Да, точно така. За да бъда съвсем кратък, ще кажа нещо на господин Стоилов. Господин Стоилов, дори това, което е реформата, която реализираме в момента, не сте я прочели, тъй като диспансерите се преобразуват и те стават част от отделенията по пулмология и фтизиатричните. Стават част, те не се закриват. И отново плашите! И втората забележка, която искам да кажа, че по принцип фтизиатрията и пулмологията се финансират, специално за туберкулозата, не се финансират по клинични пътеки. Но това няма откъде да Ви откъде да Ви го кажа политически. Завършвайки, искам да кажа: имахте възможността, имахте шанса да правите реформа в здравеопазването, народът ви беше дал възможност да правите реформа в здравеопазването, вие се провалихте тотално! Недейте да продължавате да връщате нещата назад! Благодаря.

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложим Законопроекта за ратифициране на споразумението на второ гласуване.

Постъпил е доклад за първо гласуване от Комисията по земеделието и горите, с който доклад ще ни запознае народният представител Емил Димитров. ДОКЛАДЧИК

на 15 януари 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 3 февруари 2010 г., на което обсъди Законопроекта за допълнение на Закона за храните, внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взе участие господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните. Той представи законопроекта. Господин Димитров изтъкна, че основният мотив за изготвяне на законопроекта е да се създаде законова база за издаване на наредба, която да уреди специфичните изисквания за директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Той припомни, че при провеждане на дебата в Комисията по земеделието и горите по повод Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството беше обсъдена и тази възможност в контекста на преодоляването на тежката икономическа ситуация най-вече в малките ферми и фермите, които се намират в необлагодетелствани планински региони, където невинаги има добре развита структура за изкупуване на продукцията на земеделските производители. Заместник-министър Димитров изясни, че законопроектът е подготвен и на база анализ, който е направен в Съвета на министрите на Европейския съюз. В анализа се отчита, че има изкривявания по отношение на веригата производител –преработвател – търговец и е препоръчано да се предприемат мерки за освобождаване на пазара и разрешаване на директните продажби на малки количества продукти. Това е една от мерките, с които може да бъде решен този въпрос не само в България, но и като общоевропейски въпрос. Заместник-министър Димитров изясни, че наредбата вече е изготвена от екипа на Министерството на земеделието и храните и че изискванията спрямо всеки продукт са строго специфични не само в европейското, но и в националното законодателство. Това е причина текстът от законопроекта да е подобрен. Той съобщи, че предстои процедура по нотификация на законовата база в Европейската комисия, което би отнело около месец и половина-два и след регистрацията на този тип обекти от компетентните органи в лицето на Националната ветеринарномедицинска служба и службите към Министерството на здравеопазването този тип доставки могат да бъдат реалност към средата на годината или третото й тримесечие. дискусията взеха участие народните представители Пенко Атанасов, Димчо Михалевски и Юнал Тасим. Народният представител Пенко Атанасов постави два въпроса, а именно: какво и къде е дадено е дадено определението на термина „малки количества” и кои обекти ще бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните? Заместник-министър Димитров обясни, че съгласно Регламент 853 „малки количества” това са количества, които държавата членка определя с вътрешно си законодателство. В наредбата са заложени лимити, които тълкуват термина „малко количество”. В разработения вариант на наредбата е предложено количеството мляко да бъде 200 л дневно, месото – 1 т месечно и т.н. Идеята на законопроекта и последващата наредба нямат за цел да се създадат нови преработвателни предприятия във фермите, а да се подпомогнат малките и средни ферми, които да имат възможността да извършват тези продажби. Беше изяснено, че дискусиите около параметрите на наредбата се водят близо три месеца. Проектът на наредбата е качен на сайта на министерството в началото на м. декември и изразените мнения понякога са разнопосочни. Примерно, една ферма да има право да предлага цялата си продукция или изобщо да няма директни продажби. Беше подчертано, че текстовете, които ще бъдат създадени както със законопроекта, така и с последващата наредба, целят да обслужат наистина тези производители, които имат необходимост. Народният представител Пенко Атанасов подкрепи идеята на законопроекта и успоредно с това изрази притеснение, че регистрацията по чл. 12 от Закона за храните е обременителна за малките производители и механизмът няма да сработи. Предложи да се помисли за по-либерален режим. Заместник-министър Димитров изясни, че чл. 12 от Закона за храните е законов текст и не може да бъде елиминиран, но тази регистрация се отнася само за тези домашни животни, от които е добито месо и то трябва да е добито в регистриран обект, но в проекта на наредбата се предвижда много по-облекчен режим за това какво трябва да представлява това малко предприятие, което да има елементарно оборудване. „Директна продажба” означава, че фермерът директно я продава, а не носи продукцията си на стоковата борса или в складовете. Народният представител Димчо Михалевски, като сподели казаното от господин Атанасов, предложи впоследствие да се помисли и да направи оценка на въздействието на тези нормативни актове, тъй като неговите наблюдения от срещи с избиратели в Родопите са, че малките производители на мляко не са доволни от моментното състояние на нещата. Той одобри предложеният законопроект и че той съответства на Общата политика на Европейския съюз. Заместник-министър Димитров отговори, че е направена една първоначална експертиза по този повод, че освен този законов текст и съответният подзаконов нормативен акт в министерството вече е разработена идеята за държавна помощ за малките производители. Тя ще се състои в опрощаване на 50 на сто от евентуално ползван кредит за направена инвестиция. Народният представител Юнал Тасим изрази мнението, че сигурността на храните е Ахилесовата пета на българското земеделие. Като сподели заложената идея за грижа за малкия производител, за човека горе в планината, направи констатация, че в България проблемът е не липсата на закони, а прилагането на тези закони. Като изказа препоръка за упражняване на контрол от страна на компетентните органи за точното прилагане на закона, така че действително малките производители да бъдат подпомогнати, той съобщи, че подкрепя законопроекта. Председателят на комисията госпожа Десислава Танева съобщи, че по законопроекта е постъпило писмено становище от Асоциацията на месопреработвателите, което ще бъде представено на вносителя. Със становището Асоциацията изразява несъгласие с някои от текстовете на законопроекта. След станалите разисквания Комисията по земеделието и горите с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за храните

Движението за права и свободи ще изрази категорично ясна позиция в подкрепа на Законопроекта за допълнение на Закона за храните. Както декларирахме нееднократно, ДПС ще бъде конструктивна и силна опозиция. Яростно сме се противопоставяли на неправилни предложения от страна на управляващите, но когато има полезни и конструктивни предложения, ние категорично ще подкрепим всички правилни мерки. Тази подкрепа не е безусловна. Възникват множество въпроси. Производството и търговията със суровини и храни от животински произход в страната подлежи на регистрационен режим по реда на Закона за храните при спазване на изискванията на европейското законодателство. Множество държавни органи като Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Регионалната ветеринарномедицинска служба извършват регистрацията, а компетентните органи на Държавния здравен контрол по Закона за здравето, на Държавния ветеринарно-санитарен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност установяват извършените нарушения, което означава, че производителите и търговците на храни са длъжни да спазват хигиенните изисквания и добрите практики на всички етапи на преработката, производството, дистрибуцията на храните и съответно носят отговорност. Основателен е въпросът дали ефективно ще бъде предпазено населението от опасни храни, след като режимът на управление за безопасността на храните се предоставя само в ръцете на министъра на земеделието и храните чрез издаване на наредба по новия чл. 21б от законопроекта. По този начин ще остане прекалено голяма свобода на министъра, който би могъл по конюнктурни съображения да изменя често наредбата си.

някои от основните изисквания следва да бъдат разписани в самия Закон за храните. С оглед на строгата регламентация на регистрацията и контрола на производителите и търговците на храни се поставят в по-благоприятен режим тези, които осъществяват директна доставка на малки количества суровини и храни от животински произход. По-облагодетелствано положение се регламентира и с единствената административнонаказателна разпоредба по новосъздадения чл. 44а, като се посочва единствено нарушение на наредбата по чл. 21б. В Закона за храните са разписани множество възможности за извършване на нарушения от страна на производителите и търговците на храни, които се санкционират във всеки отделен случай от административнонаказващия орган, като минималната глоба е от 250 лв., а максималната е до 110 000 лв. Съгласно разпоредбата на новия чл. 44а, физическото, юридическото лице или едноличният търговец, нарушил коя да е от разпоредбите на наредбата по чл. 21б или всички разпоредби на същата наредба, се наказва само с глоба от 250 лв. до 7000 лв. е логично и регламентацията на понятието „малки количества”, да се съдържа в Допълнителните разпоредби на Наредба № 36 от 23 март 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход. Редно е тези понятия да бъдат в Допълнителните разпоредби в Закона за храните, а не в наредба, издадена от министъра на земеделието и храните. След като в закон се въвежда едно понятие и въз основа на разпоредба в закона се налага издаване на нова наредба от компетентния министър, е недопустимо основното понятие да е въведено в друга наредба на съответния министър. По този начин се отнемат основните функции на законодателния орган

Малки количества месо от птици и зайцевидни животни е доставка на 20 бр. зайци и/или птици седмично от животновъдни обекти, получили Удостоверение за регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 19. Малки количества дивеч е доставката на до 20 бр. дребен дивеч седмично и/или 2 бр. едър дивеч месечно. 20. Малки количества суровини са суровини до 50 кг и/или 50 л, доставени седмично от животновъдни обекти и получили Удостоверение за регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.” Би следвало вносителят да предложи на законодателния на законодателния орган да регламентира тези малки количества в самия закон, а не това да е в правомощията на министъра на земеделието и храните. В плана на конкретния диалог опозиция – управляващи се надяваме тези критични бележки, с които Парламентарната група на Движението за права и свободи, ще подкрепи законопроекта на Министерския съвет, да бъдат взети предвид при второто четене на законопроекта. Благодаря ви за вниманието. Има ли желания за други изказвания? Не виждам. В такъв случай закривам дебата и поставям на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за храните. Моля народните представители да гласуват.

прието, а с това и на второ гласуване Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. думата на народния представител госпожа Фидосова.

и решения за налагане на финансови санкции, вх. № 902-01-54, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2009 г.” „Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания

Желания за изказвания? Няма. Моля народните представители да гласуват

„Решение за конфискация или отнемане Чл. 2.(1) Решение за конфискация или отнемане е влязъл в сила акт на съд, компетентен по наказателни дела, издаден в държава – членка на Европейския съюз, и довел до окончателно отнемане на имущество. Имущество, подлежащо на конфискация или отнемане по смисъла на ал. 1, е имущество, за което съдът в издаващата държава е приел, че: 1. представлява облага от престъпление или е равностойно на пълната стойност или на част от стойността на облагата; 2. представлява средство на престъпление; 3. подлежи на конфискация или отнемане в резултат на прилагане на разширени правомощия за конфискация в съответствие с правото на Европейския съюз във връзка с осъждане за тероризъм или участие в организирана престъпна група, изразяващо се в подправяне на парични знаци, изпиране на пари, трафик на хора, незаконно влизане, транзит и престой, сексуална експлоатация на деца и детска порнография и трафик на наркотични и психотропни вещества, ако от престъплението може да се получи облага и за него е предвидено наказание лишаване от свобода с максимален размер не по-малко от пет години, а за изпиране на пари – не по-малко от четири години, или 4.

Предложението е прието.

придружени с превод на официалния език или на един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя е приела чрез декларация,

Няма. Подлагам на гласуване заглавието и чл. 30. Моля народните представители да гласуват.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на заглавието и съдържанието на чл. 14: „Условия за признаване и изпълнение Чл. 14.(1) Решения Решения за конфискация или отнемане, постановени в друга държава – членка на Европейския съюз, се признават и изпълняват в Република България, ако се отнасят за деяния, които съставляват престъпления, за които се предвижда конфискация и по българското законодателство, независимо от елементите на състава им по законодателството на издаващата държава. (2) Двойна наказуемост не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода с максимален размер

незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества; 7. корупция; 8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г.; 9. изпиране на имущество, придобито от престъпление; 10. подправяне на парични знаци, включително евро; евро; 11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри; 12. престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности; 13. подпомагане на незаконно влизане и пребиваване; 14. убийство, тежка телесна повреда; повреда; 15. незаконна търговия с човешки органи и тъкани; 16. отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници; 17. расизъм и ксенофобия; 18. организиран или въоръжен грабеж; 19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството; 20. мошеничество; 21. рекет и изнудване; 22. подправяне и пиратство на изделия; 23. подправяне на административни документи и търговия с тях; 24. подправяне на платежни средства; 25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа; 26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали; 27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;

саботаж. (3) Не може да се откаже изпълнение на решение за конфискация или отнемане във връзка с данъци, такси, мита или валутен обмен на основание, че българското законодателство не предвижда същия вид данък или такса или не урежда по същия начин данъците, таксите, митата или валутния обмен, както законодателството на издаващата държава. (4) Съдът признава решение за конфискация или отнемане, при условие че имуществото – предмет на решението, се намира на територията на или лицето, срещу което е постановено решението, притежава имущество, получава доходи или има местоживеене или обичайно пребиваване, а за юридическото лице – седалище,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на заглавието и съдържанието на чл. 16: „Производство по признаване Чл. 16.(1) Компетентният съд незабавно образува производство и насрочва делото в 7-дневен срок от получаването на решението за конфискация или отнемане и удостоверението. Съдът разглежда делото в състав от трима съдии в открито съдебно заседание с участието на прокурор и на засегнатото лице. (2) Неявяването на лицето, когато е редовно призовано, не е пречка за разглеждане на делото. (3) Когато

(5) Съдът може да изиска пряко от компетентния орган на издаващата държава допълнителна информация, като определи срок за нейното получаване. (6) Когато намери делото за изяснено, съдът изслушва прокурора, засегнатото лице и неговия защитник и се оттегля на съвещание за незабавно постановяване на решение. (7) Съдът се произнася с решение, с което: 1. признава акта и го изпраща незабавно на съответния изпълнителен орган; 2. отказва признаване или изпълнение на акта и прекратява производството; 3. признава акта и отлага изпълнението му. (8) Ако решението за конфискация или отнемане се отнася до парична сума, българският съд определя равностойността на сумата в български левове по курса на Българската народна банка за деня на постановяване на решението за конфискация или отнемане в издаващата държава. (9) В случаите, когато решението за конфискация или отнемане е свързано с конкретно имущество, българският съд може да постанови конфискацията или отнемането в Република България алтернативно да се извърши под формата на задължаване за плащане на парична сума, сума, отговаряща на стойността на имуществото, ако издаващата държава е посочила това в удостоверението. (10) Съдът може да се консултира по всеки подходящ начин с компетентните органи на издаващата държава, преди да вземе решение да не признае или да не допусне изпълнение на решение за конфискация или отнемане съгласно чл. 19а, ал. 1, или да ограничи изпълнението на такова решение съгласно чл. 19, ал. 2.

ал. 1, т. 5. (11) Българският съд уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава, когато решението за конфискация или отнемане е невъзможно да бъде изпълнено, тъй като имуществото, което трябва да бъде конфискувано или отнето, вече е конфискувано или отнето, изчезнало е, било е унищожено, не може да бъде открито на мястото, посочено в удостоверението, или местонахождението на имуществото не е било установено дори след консултации с компетентния орган на издаващата държава.”

Няма. Подлагам на гласуване заглавието и чл. 30. Моля народните представители да гласуват.

две или повече решения за конфискация или отнемане, свързани с парична сума, които са били издадени срещу едно и също физическо или юридическо лице, и засегнатото лице не разполага с достатъчно средства в Република България, които да позволят изпълнението на всички решения; 2. две или повече решения за конфискация или отнемане, свързани с едно и също имущество. (2) Решението на съда относно решението по ал. 1, което да се изпълни, се взема, като се преценят всички обстоятелства, включително наличието на обезпечено по искане на издаващата държава имущество, тежестта на престъпленията, мястото на извършването им, датите на съответните решения и датите на изпращането им.” Няма. Подлагам на гласуване заглавието и чл. 30. Моля народните представители да гласуват.

срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за конфискация или отнемане; 3. изпълнението на решението е с изтекла давност по българското законодателство и решението се отнася за деяние, подсъдно на български съд; 4. налице е имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо;

са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния; съгласно удостоверението засегнатото лице не се е явило лично и не е било представлявано от защитник в производството, довело до решението, освен ако в удостоверението е посочено, че лицето е било уведомено лично или чрез негов представител за производството в съответствие със законодателството на издаващата държава, или че лицето не оспорва решението; 7. правата на всяка заинтересована страна, включително трето добросъвестно лице, по българското законодателство не позволяват изпълнение на решението, включително когато това е последица от обжалване по чл. 20; 8. при условията на чл. 14, ал. 1 решението за конфискация или отнемане е свързано с деяния, които не съставляват престъпление, което позволява конфискация или отнемане по българското законодателство; 9. решението за конфискация или отнемане е било издадено е било издадено при обстоятелства, при които конфискацията или отнемането на имущество е била постановена по силата на разширени правомощия за конфискация по законодателството на издаващата държава. (2) Ако решението за конфискация или отнемане се отнася за имущество по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 3, но попада извън обхвата на разширените правомощия за конфискация или отнемане в съответствие с правото на Европейския съюз във връзка с конфискация на облаги,

при изпълнението на решение за конфискация или отнемане на парична сума съществува риск общата стойност да превиши сумата, посочена в решението, поради едновременно изпълнение в повече от една държава членка по искане на Националната агенция за приходите; 2. изпълнението на решението може да навреди на висящо наказателно производство – за определен от съда разумен срок; 3.

предприема всички обезпечителни и други мерки, които се предприемат в такива случаи според българското законодателство, с цел предотвратяване загубата на имуществото. (3) Веднага Веднага след отпадане на основанията за отлагане съдът предприема необходимите мерки за изпълнение на решението за конфискация или отнемане и уведомява за това компетентния орган на издаващата държава.” ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване заглавието и чл. 30. Моля народните представители да гласуват.

Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавията и съдържанието на членове 39 и 40. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавията и съдържанието на членове 41 и 42.

ако решението за конфискация или отнемане се отнася за парична сума, имуществото, получено от изпълнението му, може да бъде прехвърлено на издаващата държава, само ако тази държава е дала своето съгласие; в) по друг начин в съответствие с българското законодателство. (2) Република Република България не може да бъде задължена да продаде или да върне конкретно имущество, което представлява културна ценност, съставляваща част от културното й наследство. (3) В

Преди да продължим, уважаеми колеги народни представители, имам удоволствието да ви информирам, че днес гости на Народното събрание са ученици от Езиковата гимназия „Симеон Радев” – гр. Перник. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!” в сградата на българския парламент.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на заглавието и чл. 30: „Условия за признаване и изпълнение Чл. 30. (1) Решения за налагане на финансови санкции, които са постановени в наказателни или административнонаказателни производства в държава – членка на Европейския съюз, се признават и изпълняват на територията на Република България, ако се отнасят за деяния, които съставляват престъпления или административни нарушения и по българското законодателство, независимо от елементите на състава им по законодателството на издаващата държава. (2) Двойна наказуемост не се изисква за деянията, посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1-32, както и за деяния, съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: 1. поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари; 2. контрабанда на стоки; 3. нарушаване направата върху интелектуалната собственост; 4. заплахи срещу лица и насилие срещу тях, включително прояви на насилие по време на спортни мероприятия; 5. престъпно увреждане; 6. кражба; 7. престъпления или административни нарушения, уредени в законодателството на издаващата държава във връзка с прилагане на задължения, произтичащи от правни актове, приети по силата на договора за функционирането на Европейския съюз. (3) Съдът признава решение за налагане на финансови санкции, при условие че лицето, срещу което е постановено решението, притежава имущество, получава доходи или има местоживеене или обичайно пребиваване, а за юридическото лице – седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция на територията на Република Няма. Подлагам на гласуване заглавието и чл. 30. Моля народните представители да гласуват.

има предложение за редакционна поправка – накрая в т. 2 вместо „за конфискация или отнемане” да се чете „за налагане на финансови санкции”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на заглавието и чл. 35: „Основания, при които може да се откаже признаване и изпълнение Съдът може да откаже да признае и допусне изпълнение на решение за налагане на финансови санкции, ако установи, че: 1. удостоверението не е представено, е непълно или очевидно не отговаря на решението; 2.

изпълнението на решението е с изтекла давност по българското законодателство и решението се отнася за деяние, подсъдно на български съд; 4. налице е имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо; 5. решението се отнася за деяния, които: а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на или б) са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния; 6. наложената финансова санкция е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума; 7. в някои от случаите по чл. 30, ал. 1 решението се отнася за деяние, което не съставлява престъпление или административно нарушение според българското законодателство; 8. решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си не носи наказателна отговорност и не подлежи на наказателно преследване за деянията, които обосновават решението; 9. съгласно удостоверението съответното лице: а) в случай на писмено производство не е било уведомено лично или чрез упълномощен представител относно правото си да обжалва решението и относно сроковете, които са в сила за това обжалване съгласно законодателството на издаващата държава, е явило лично, освен ако от удостоверението е видно, че съответното лице е било уведомено лично или чрез упълномощен представител относно производството, съгласно законодателството на издаващата държава или е посочило, че няма да обжалва решението.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Заповядайте, господин Четин Казак.

какво става, ако дадено лице е било осъдено било то по наказателно производство за престъпления, било то по административнонаказателен път в страна – членка на Европейския съюз, след което тази държава поиска тази присъда или това решение да бъде изпълнено в България, тъй като субектът или обектът на присъдата или на решенето е български гражданин, но България се позове на

Какво предлагате, господин Казак? ЧЕТИН КАЗАК: Искам да попитам дали подобно ограничение се съдържа в рамковото решение, на

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! По така поставения въпрос считам, че на първо място се касае за основания, които са факултативни по своя характер - основания за отказ да се изпълни решението на съд, издадено в друга държава – членка на Европейския съюз, така че българският съд би могъл и да изпълни такова решение. Това не са абсолютни основания за отказ. Що се Що се касае до основанието по т. 4 – когато са налице имунитет или привилегия по българското законодателство, изключващи налагането на подобни санкции. Естествено съдът ще има право да прецени и законосъобразно да реши дали да изпълни такова решение, или да откаже да го изпълни. Когато откаже да го изпълни, следва незабавно да уведоми компетентния съд от другата държава членка. Благодаря, министър Машева. Стана ясно, че текстът е диспозитивен, не е императивен, поради което става реч за правна възможност. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДАНИЕЛА МАШЕВА: Относно въпроса дали съответства на основанията за отказ, които са визирани в рамковото решение за признаване на финансови санкции – да, напълно съответстват тези основания за отказ на изброените в рамковото решение основания. Благодаря Ви. Други народни представители желаят ли да вземат отношение по обсъждания текст? Няма. Подлагам на гласуване чл. 35 с редакционната корекция, която докладчикът направи в т. 2 накрая.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавията и съдържането на членове 25 и 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел Комисията подкрепя текста на вносителя за заглавието и съдържанието на чл. 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. § 2: „§ 2. Република България прилага действащите двустранни и многостранни споразумения или договори, сключени между нея и другите държави – членки на Европейския съюз, ако те допринасят за опростяване или улесняване на процедурите за изпълнение на решения за конфискация или отнемане и на решения за налагане на финансови санкции.” Становище няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 2 съгласно предложението на комисията.

на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции; 2. Рамково решение

Народните представители гласуват единодушно – предложението е прието.

Комисията подкрепя текста на вносителя

доклада за второ четене относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост,

второ четене относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 954-01-56. „Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Постъпило е предложение от народните представители Юлиана Колева и Десислава Атанасова за създаване на нов § 1. Комисията подкрепя предложението по принцип. Постъпило е предложение на народния представител Николай Пехливанов за нов § 4, което е оттеглено.

Госпожо председател, колеги! Искам да внеса уточнение относно оттеглените от мен предложения. Става дума, че имахме желание да дадем алтернативен модел за гласуване на общи събрания в сградите в режим на етажна собственост, а именно да не е само въз основа на общите части на сградите, а да има и възможност да се гласува съгласно брой самостоятелни единици в една сграда. Например, ако в една сграда има 10 апартамента, който има три апартамента, да има право на три гласа и съответно на 30% задължения. това мое предложение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е ресорно по този закон, но стигнахме до извода, че законът има нужда от още промени в начина, по който трябва да бъдат взети решенията на общото събрание, както и администрирането на целия процес, вменяването на задължения на управителя и изчистване на механизма за усвояване на средства по саниране на сградите. В този контекст аз си оттеглих предложенията. Иначе направените предложения от колегите от Правната комисия са по-скоро технически, не променят по никакъв начин законопроекта, смисъла, неговото същество, затова ви призовавам да го подкрепим. Благодаря.

Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2

Има постъпило предложение от народните представители Юлиана Колева и Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3: „§ 3. чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Кметът на общината или района ежегодно до края на календарната година подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за регистрираните

Има постъпило предложение от народните представители Юлиана Колева и Десислава Атанасова. Комисията подкрепя предложението. Има постъпило предложение от народния представител Николай Пехливанов за § 6, което е оттеглено. Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни разпоредби” с параграфи 4, 5 и 6: „Преходни разпоредби § 4. Свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване в регистъра по чл. 44 се извършва в срок до 30 юни 2010 г. Кметът на общината или района в 6-месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания. § 6. Кметът на общината или района подава до министъра на регионалното развитие и благоустройството справка за регистрираните сгради и входове в режим на етажна собственост в едномесечен срок от изтичането на срока по § 5.”

ни бяха предложени. Гласували

правни въпроси обсъди Проект за решение относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства Думата за доклад има господин Методиев. тези вътрешни правила. Уважаема госпожо председател, ще прочета и самия проект. „На свое заседание, проведено на 4 февруари 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект за решение относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства № 054-02-6,

Утвърждава вътрешни правила за реда и работата на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства: Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и работата на Подкомисията за парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства, наричана по-нататък Подкомисията за контрол над специалните разузнавателни средства. Чл. 2. Подкомисията ежегодно до 30 април представя в Комисията по правни въпроси при Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Подкомисията има право: 1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите, работещи със специални разузнавателни средства; 2.

на достъп до помещенията, в които се съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, и до помещенията, в които се съхранява и унищожава придобитата чрез тях информация; 4. да прави да прави предложения за подобряване на процедурите по използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация. (2) Ръководството на подкомисията осигурява достъп на всеки неин член до цялата разполагаема в подкомисията информация. Чл. 4. При При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, подкомисията сезира органите на Прокуратурата и ръководителите на органите и структурите, работещи със специални разузнавателни средства. Чл. 5. Подкомисията осъществява парламентарен контрол: 1. върху разрешаването, прилагането и използването; 2. съхраняването и унищожаването; 3. върху защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Чл. 6. (1)

на предварително прието от нея решение. (3) След извършване на всяка от дейностите по ал. 1 се изготвя подробна справка, която се представя на председателя на подкомисията. Чл. 7. Подкомисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане на една трета от членовете й или на председателя на Комисията по правни въпроси. Чл. 8. Председателят на подкомисията обявява дневния ред поне един ден преди заседанието. Когато се провеждат извънредни заседания дневният ред се обявява заедно със свикването им. Чл. 9. Редовните заседания на подкомисията се провеждат всяка седмица. Чл. 10. Заседанията се провеждат най-малко с две трети от състава. Чл. 11. Решенията се взимат с обикновено мнозинство. Чл. 12. Подкомисията приема специална инструкция за организация на дейността на членовете и експертния състав и работата с класифицирана информация. Чл. 13. Подкомисията заседава в своя основен състав, като заседанията й са закрити. Тя заседава само при наличие на необходимите мерки за защита на класифицирана информация в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането му. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на подкомисията, като въвежда мерки срещу подслушване, запис и наблюдение. Чл. 14. Подкомисията се подпомага от експертен състав с общ брой 15 служители, съответно на длъжност „държавен експерт”, „главен експертен сътрудник” и „главен специалист”, като за експертните длъжности е необходимо висше образование и 5-годишен юридически стаж или 5-годишен стаж в службите за сигурност, службите за обществен ред и Министерството на отбраната. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1.

Няма направено искане за изказване. Обявих режим на гласуване. Моля народните представители да гласуват Проекта за решение.

визирам колегите господин Корнезов и господин Стоилов, беше чисто редакционно. Те смятат, че много по-точно и правилно е да се каже, че „Подкомисията заседава в своя състав”, а не „в своя основен състав”, тъй като думата „основен” в случая не прави

„Закон за потребителския кредит.”

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона, наименованието на Глава първа и редакцията на чл. 1 и чл.

Разпоредбите на закона се прилагат и за договори за кредит под формата на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде погасен в срок по-дълъг от три месеца. (3) Разпоредбите на закона се прилагат и за договорите за наем или лизинг,

„Чл. 4. (1) Разпоредбите на закона не се прилагат за: 1. договори за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв. или по-голям от 147 000 лв., или равностойността им в друга валута по курса на

6, 16 - 18 и 25; 3. договори за кредит и/или договори за посредничество за предоставяне на кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот,

договори за наем или лизинг, при които не се предвижда задължение за закупуване на стоката - предмет на договора, нито в договора, нито в друго споразумение между страните; смята се, че задължение за закупуване на стоката - предмет на договора, съществува, ако в договора е предвидена възможност кредиторът едностранно да вземе решение да прехвърли собствеността; договори за кредит, по които не се начисляват лихва или други разходи за потребителя; 6. договори за кредит със срок за погасяване на задължението до три месеца и при които се дължат незначителни разходи; 7. договори за кредит, предоставяни от работодателя на работници и служители, които договори са извън предмета на неговата основна дейност, по които не се начислява лихва или годишният процент на разходите е по-нисък от преобладаващия на пазара и които не се предлагат на потребителите на общо основание; договори за кредит, сключени с инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти или с кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции, с цел да се позволи на инвеститор да осъществи сделкa с един или повече финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, когато инвестиционният посредник или кредитната институция, предоставящи кредит, участват в такава сделкa; 9. договори за кредит, които са постигнати в резултат на уреждане на спора в съда или в резултат на спогодба, постигната пред друг орган, установен със закон; 10. договори за кредит, които се отнасят до разсрочено плащане на съществуващ дълг, за което потребителят не дължи разходи; 11. договори за кредит, при сключването на които потребителят се задължава да предостави като обезпечение вещ за съхранение при кредитора и при които отговорността на потребителя е строго ограничена до предоставената вещ; 12. договори за кредит, предоставени на ограничен кръг лица по силата на законови разпоредби в обществена полза, които са с лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара, които са без лихва, с лихва, не по-висока от прилаганата на пазара, или при други условия, които са по-благоприятни за потребителя от прилаганите на пазара; 13. договори за кредит, предоставяни от взаимоспомагателни каси и кооперации на техните членове, без лихва или при лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара; 14. договори за кредит под формата на овърдрафт с едномесечен срок за погасяване на задължението освен в случаите по чл. 8, ал. 7; (2) Разпоредбите на закона, с изключение на разпоредбите на ал. 1, т. 14 и на чл. 1, 2, 3, 7, 8,

за откриване на сметка по кредита, при които съществува възможност за потребителя да превиши наличността на сметката или на договорения размер на овъдрафт.” Изказвания? Няма желаещи. Подлагам на гласуване чл. 4 в редакцията, предложена от комисията.

Преди потребителят да е обвързан от предложение или от договор за предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредник предоставя своевременно на потребителя, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от кредитора условия на договора, необходимата информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, съгласно Приложение № 2.

3, 9 и 13 се предоставя на потребителя безвъзмездно на хартиен или друг траен носител по ясен и разбираем начин, като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.

Кредиторът предоставя преддоговорната информация на български език. (7) Всяка допълнителна информация, която кредиторът желае да предостави на потребителя, се представя в отделен документ, който може да е приложен към стандартния европейски формуляр по ал. 2 за предоставяне на информация за потребителските кредити. (8) Кредиторът е длъжен да постави на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при които той предоставя потребителски кредити. (9) При предоставяне на потребителски кредит от разстояние кредиторът предоставя на потребителя стандартния европейски формуляр, съгласно Приложение № 2. (10) При използването на телефон като средство за комуникация или на друго средство за гласова комуникация от разстояние кредиторът предоставя на потребителя освен информацията по чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и информация за: 1. общия размер на кредита и условията за усвояването му; 2. срока на договора за кредит; 3. стоката или услугата и нейната цена в брой – когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за специфична стока или услуга и при свързани договори; 4. лихвения процент по кредита, условията за прилагането му и всеки индекс или референтен лихвен процент, свързани с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; когато в зависимост от обстоятелствата се прилагат различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими лихвени проценти; 5. размера, броя и периодичността на погасителните вноски, дължими от потребителя, и когато е необходимо, последователността, съгласно която вноските ще бъдат разпределени за погасяване на различни неизплатени суми, дължими при различни лихвени проценти, с цел изплащане на кредита; годишния процент на разходите, пояснен чрез представителен пример; 7. общата сума, дължима от потребителя. (11) При поискване от потребителя кредиторът му предоставя предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Ако към момента на поискването кредиторът не желае да пристъпи към сключване на договор за кредит, той може да откаже да предостави такъв екземпляр. (12) При договор за кредит, съгласно който плащанията, направени от потребителя, не водят незабавно до съответстващо погасяване на общия размер на кредита, а се използват за формиране на средства при кредитора, в периоди и при условия, предвидени в договора за кредит или в допълнителен договор, преддоговорната информация се посочва ясно и разбираемо, че за този вид договори за кредит не се предвижда гаранция от трето лице като обезпечение за погасяване на общия размер на кредита, усвоен по договора за кредит, освен когато такава гаранция е предоставена. (13) Когато договорът за предоставяне на потребителски кредит е сключен по инициатива на потребителя чрез използването на средство за комуникация от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, което не позволява предоставяне на преддоговорната информация на хартиен или на друг траен носител, както и в случаите по ал. 10, кредиторът, съответно кредитният посредник, предоставя преддоговорната информация посредством формуляра по ал. 2 незабавно след сключването на договора за потребителски кредит.”

Преди потребителят да бъде обвързан с предложение или от договор за овърдрафт, кредиторът и когато е приложимо, кредитният посредник предоставят своевременно на потребителя въз основа на изразените от него предпочитания и предлаганите от кредитора условия на договора необходимата информация, позволяваща сравняването на различните предложения предложения за сключване на договор за овърдрафт за вземане на информирано решение. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за договорите за овърдрафт, съгласно Приложение № 3. № 3. (3) Информацията по ал. 1, 2, 6 и 10 се предоставя на потребителя безвъзмездно на хартиен или на друг краен носител по ясен и разбираем начин, като всички елементи от информацията се представят с еднакъв по размер, вид

Кредиторът предоставя преддоговорната информация на български език. (6) При предоставяне на овърдрафт под формата на финансова услуга от разстояние кредиторът предоставя стандартния европейски формуляр по ал. 2. (7) При използването на телефон като средство за комуникация или на друго средство за гласова комуникация от разстояние, когато потребителят поиска да получи незабавно овърдрафт, доставчикът предоставя на потребителя освен информацията по чл. 9 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и информация за: 1. общия размер на кредита; 2. лихвения процент по кредита, условията за прилагането му, всеки индекс или референтен лихвен процент, свързан с първоначалния лихвен процент, съответните разходи от сключването на договора за овърдрафт и когато е приложимо, условията, при които разходите могат да бъдат променяни; 3. годишния процент на разходите, описани чрез представителни примери, в които се посочват всички допускания, използвани за изчисляването на годишния процент на разходите; 4. възможността да бъде поискано от потребителя по всяко време да погаси кредита изцяло; 5. срока на договора за овърдрафт. (8) При поискване от потребителя кредиторът му предоставя безвъзмездно освен информацията по ал. 1, 6 и 7 и екземпляр от проекта на договора за овърдрафт, съдържащ информацията по чл. 12. (9) Разпоредбата на ал. 8 не се прилага в случаите, когато към момента на поискването кредиторът не желае да пристъпи към сключването на договор за овърдрафт. (10) Когато договорът за овърдрафт е сключен по инициатива на потребителя чрез използването на средство за комуникация от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, което не позволява

2. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на въпрос от народния представител Спас Панчев и на питане от народния представител Тодор Великов. 3. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на питане от народните представители Яне Янев и Димитър Чукарски. Чукарски. 4. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на два въпроса на народните представители Румен Такоров и Пенко Атанасов. 5. Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Мартин Димитров. 6. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов.

Ангел Найденов и Михаил Миков, и на три питания от народните представители Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Лютви Местан; Цвета Георгиева; и Антон Кутев. Кутев. 8. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на питане от народния представител Тодор Великов. 9. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на 4 въпроса

заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков – на два въпроса от народните представители Георги Пирински и Емилия Масларова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на две питания от народния представител Димчо